заседанието. (Звъни.) Уважаеми народни представители, първо искам да Ви уведомя, че днес се провежда съвместно заседание между правителствата на Република Българя и Република Румъния и тристранна среща между министър-председателите на България, Румъния и Сърбия. Затова постъпи писмо от Министерския съвет с молба

късно вечерта Правната комисия представи Доклад за приемане на Процедурни правила за предложения за състав на Централната избирателна комисия, изслушване на кандидатите и избор на председател, заместник-председатели и секретар на Централната избирателна комисия. избирателна комисия. Докладът беше изпратен по електронната поща и затова предлагам да го включим в седмичната програма, и то веднага след гласуванията, за да можем да осигурим провеждането на тази публична процедура по изслушване, респективно предлагане на Президента за назначаване на членовете на Централната избирателна комисия.

точка от седмичната ни програма – веднага след двете гласувания, които имаме от вчера. Ако обичате, гласувайте.

Поради тежкото състояние на „Напоителни системи” и проблемите, съществуващи там, точка 18, а именно Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за водите

програма. Разбрах, че парламентарните групи нямат някакви възражения по същество по този законопроект на второ гласуване.

съответно с първите и вторите гласувания – виждате, че имаме достатъчно тежка седмична програма. Сега преминаваме към гласуванията от вчера. Първо ще поставя на първо гласуване Законопроект за Сметната палата с вносители Йордан Цонев, Петър Кънев, Румен Гечев и Сергей Кичиков. Ако обичате, гласувайте.

Заповядайте, уважаема госпожо Танева.

професионално трябва да са разбрали, че този нов закон е ретроградна стъпка. Затова, колеги, моля, помислете в следващите секунди още един път и натиснете червеното копче.

имаме закон, който е един вид наказателна акция срещу един човек, който девет години поддържа добро добро професионално равнище на Сметната палата. От друга страна, това е наказателна акция, защото не е изпълнил партийна повеля на ДПС и БСП. КРАСИМИР ЯНКОВ (КБ, от място):

Отделно са колите, отделно офисите и другите социални придобивки. Но най-вече защо гласувах „против”? Това са само инструментите, които се ползват. Каква е целта, уважаеми колеги? Целта е посочена в мотивите на уважаемите господа вносители. Уважаемите господа вносители казват, че с действащия закон те не могат да упражняват ежедневен контрол върху Сметната палата. Това е казано в мотивите, колеги. Това е, което искат уважаемите управляващи – искат да наложат ежедневен, оперативен контрол върху висшата одитна институция, уважаеми колеги. И след като следваме тази тенденция, днес ще бъде Сметната палата, утре ще бъде прокуратурата, вдругиден - съдът.

и аз като неспециалист вчера проследих много внимателно дебатите и се запознах със законопроекта, да Ви кажа гласувах откровено „против”, защото, колеги, моето мнение е, че твърде елементарно се опитвате да заблудите както народните представители, така и обществото, че искате от един специализиран орган да го направите политически.

какви хора могат оттук нататък да бъдат избирани в Надзорния съвет на Сметната палата, а именно хора, които дори нямат опит в правенето на одити, и това, което е било преди като изисквания, за да сметнат две и и да разберат всъщност каква е целта. А тя е много проста – целта е да се направи един политически орган, да се сложат политически, както Вие обичате да се изразявате, „калинки”, за да може някой да Ви замете следите един ден. Искам да Ви кажа, че това няма как да се случи, тъй като аз все пак апелирам към всички граждани наистина да си погледнат закона и да видят за какво става въпрос само в частта какви хора могат да заемат тази длъжност.

когато отново е преизбран за председател на Сметната палата, преди това по никакъв начин не е бил обвързан с ГЕРБ и ако искате Вие да излезете чисти от тази зала...

трябва да гласуваме следващия законопроект, който е по Закона за потребителския кредит. Поставям на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за потребителския кредит, внесен от господин Йордан Цонев и група народни представители. Моля, гласувайте.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

изслушване на кандидатите и избор на председател, заместник-председатели и секретар на Централната избирателна комисия На свое заседание, проведено на 6 март 2014 г., Комисията по правни въпроси обсъди Процедурни правила за предложения за състав на Централната избирателна комисия, изслушване на кандидатите и избор на председател, заместник-председатели и секретар на Централната избирателна комисия. Член 47, ал. 1 от Изборния кодекс предвижда провеждането на публична процедура за избор, съответно назначение на състава на Централната избирателна комисия. Параграф 12 от Преходните и заключителните разпоредби определя 15-дневен срок от влизането в сила на кодекса, в който новата Централна избирателна комисия следва да бъде конституирана. За осигуряването на публичността и прозрачността на протичането на публичната процедура е създадена специална секция на интернет страницата на Народното събрание с наименование „Избор на членове на Централната избирателна комисия”. В нея следва да се публикуват решенията на Народното събрание, които са свързани с произвеждането на избора, предложенията за кандидати за членове на Централната избирателна комисия и документите, които кандидатите следва да представят. Информацията в специализираната секция се обновява периодично. Заседанието на Комисията по правни въпроси, на което се изслушват кандидатите за членове на Централната избирателна комисия, е публично и се излъчва пряко по обществените радио и телевизия, както и в реално време в специализираната секция на интернет страницата на Народното събрание. След проведеното обсъждане Комисията по правни въпроси с 11 гласа „за”, без „против” и 7 гласа „въздържал се” предлага на Народното събрание следния проект на решение: РЕШЕНИЕ за приемане на Процедурни правила за предложения за състав на Централната избирателна комисия, изслушване на кандидатите и избор на председател, заместник-председатели и секретар на Централната избирателна комисия

Българските неправителствени организации правят предложенията си за членове на Централната избирателна комисия чрез деловодството на Народното събрание до народни представители и парламентарни групи в срок до 11 март 2014 г. включително. Предложенията се придружават с писмени мотиви и писмено изразено съгласие на кандидата. Предложените кандидати трябва да отговарят на изискванията на чл. 50, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс. Комисията за взаимодействие с граждански организации и движения провежда изслушване на всички предложени кандидати по т. 1 на 12 март 2014 г. от 14,30 ч. Заседанието се излъчва в реално време в специалната секция на интернет страницата на Народното събрание. 3. Предложения за членове на Централната избирателна комисия се правят от народни представители, парламентарни групи, както и от партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени, до Комисията по правни въпроси в срок до 13 март 2014 г. включително. Предложените кандидати трябва да отговарят на изискванията на чл. 50, ал.1 и 2 от Изборния кодекс. Предложенията се придружават с писмени мотиви, а когато предложението е въз основа на предложение на неправителствена организация, това се отбелязва в него. Към предложенията се прилагат следните документи: писмено съгласие на кандидата по образец, Приложение № 1 към Решението; - писмена декларация на кандидата, че отговаря на условията по чл. 50, ал. 1 от Изборния кодекс по образец, Приложение № 2 към Решението; - подробна автобиография; ксерокопие от диплома за завършено висше образование с минимална образователно-квалификационна степен „магистър”; препоръчително е висшето образование да е по право, информатика и компютърни науки, математика, обществени комуникации и информационни науки, политически науки и социология; документи, удостоверяващи, че кандидатът отговаря на изискванията за професионален опит; - свидетелство за съдимост. В случай че към момента на внасяне на предложението не са представени всички необходими документи, съответният кандидат следва да ги представи в срок до 18 март 2014 г. включително. 4. Предложенията, мотивите към тях, приложените документи по т. 3 и имената на вносителите се публикуват незабавно след постъпването им на специалната секция на интернет страницата на Народното събрание. Публикуването на информацията се извършва в съответствие със Закона за защита на личните данни. 5. За предложените кандидати могат да се изразяват становища и да се поставят въпроси на имейла на Комисията по правни въпроси или по пощата в срок до 17 март 2014 г. г. 6. Комисията по правни въпроси провежда публичната процедура по чл. 47, ал. 1 от Изборния кодекс чрез провеждане на изслушване. Заседанието на Комисията по правни въпроси се провежда на 17 март 2014 г. от 10,00 ч. На заседанието на комисията могат да бъдат поканени представители на администрацията на президента, които да участват в дискусията. Председателят на комисията представя информация за предложените кандидати. Комисията по правни въпроси изслушва кандидатите, които отговарят на изискванията, по поредността на внасяне на предложенията. Вносителят на предложението представя кандидата в изложение до 2 минути. На кандидата се дава възможност да допълни данни от професионалната си биография в изложение до 5 минути за всеки кандидат. Народните представители могат да задават въпроси към кандидата. Времето за изложение на въпросите е до 2 минути. На всеки кандидат се предоставя право на отговор след задаването на всички въпроси към него. Времето за отговор на всеки въпрос е до 3 минути, но не повече от общо 10 минути. Заседанието на Комисията по правни въпроси е публично и се излъчва пряко по обществените радио и телевизия, както и в реално време в интернет на специалната секция на страницата на Народното събрание. След приключване на публичната процедура, Комисията по правни въпроси предоставя на парламентарните групи и на партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени, както и на Президента на Републиката, доклад за проведената публична процедура. 7. След провеждането на публичната процедура, парламентарно представените партии и коалиции правят предложение до Народното събрание за избор на председател, заместник-председатели и секретар на Централната избирателна комисия в срок до 18 март 2014 г. включително. 8. След провеждането на публичната процедура, парламентарно представените партии и коалиции, както и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени, правят предложения до Президента на Републиката за назначаване на останалите членове на Централната избирателна комисия, при спазване изискването на чл. 46, ал. 8 от Изборния кодекс, в срок до 18 март 2014 г. включително. 9. Изборът на председател, заместник-председатели и секретар на Централната избирателна комисия се произвежда от Народното събрание на 20 март 2014 г. Кандидатът се представя от вносител на предложението – до 2 минути. Народното събрание провежда разискванията след представянето на всички кандидати и по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Народното събрание избира председател, заместник-председатели и секретар на Централната избирателна комисия. Гласуването е явно чрез компютризирана система за гласуване.” Към Проекта за решение има две приложения. Приложение № 1 е декларация за съгласие на кандидата да бъде предложен за член на Централната избирателна комисия. Приложение № 2

Уважаеми дами и господа, откривам дебатите по Проекта за решение. Желаещи за изказване? Има ли желаещи да вземат отношение по Проекта за решение? Няма желаещи. Моля, подгответе се за гласуване. Уважаеми колеги, гласуваме Проект за решение за приемане на Процедурни правила за предложение за състав на Централната избирателна комисия, изслушване на кандидатите и избор на председател, заместник-председатели и секретар на Централната избирателна комисия. Към решението има две приложения. Гласуваме анблок решението и приложенията. Моля, гласувайте.

Моля, гласувайте. Гласували 98 народни представители: за 89, против 4, въздържали се 5. Предложението е прието. Отрицателен вот – господин Ципов.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 няма да постъпят становища и въпроси към всички кандидати, няма да стане ясно по какъв начин те смятат да упражняват дейността си в Централната избирателна комисия. Предупреждавахме много пъти, че закъсняхте изключително много при приемането на така наречения „нов Изборен кодекс”. Сега ще бързаме да изберем членове на Централната избирателна комисия и много се надявам наистина да бъдат избрани хора, които ще упражняват съвестно дейността си и няма да стигнем до един много сериозен хаос още на предстоящите избори на 25 май. Благодаря Ви. Благодаря, господин Ципов. Очакваше се да вземете участие в дискусиите, но това е Ваше решение. Други? Няма. Преминаваме към седмичната програма. процедура – господин Мерджанов, заповядайте. Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми колеги народни представители, предлагам Народното събрание да приеме решение на основание чл. 44, ал. 3 от правилника за провеждане на извънредно пленарно заседание на 11 март 2014 г., вторник, от 14,00 ч. до 19,00 ч. при следния дневен ред: ред: 1. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за митниците, вносител: Министерски съвет. 2. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. изделия. 3. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси. 4. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за административното административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права. 5. Първо гласуване на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи вносители: Десислава Танева и група народни представители, Светла Бъчварова и група народни представители. 6. Първо гласуване на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците вносители: Министерски съвет и Адриан Асенов и група народни представители. 7. Първо гласуване на Законопроект за Фискалния съвет – вносител: Министерски съвет. 8. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции. институции. 9. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд. 10. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания.

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, представям Доклада за второ гласуване към Закон за изменение и допълнение на Закона за водите, № 354-01-90, внесен на 4 декември 2013 г., приет на първо гласуване на 30 януари Предвид редакционни бележки, които бяха приети допълнително, има представен и Допълнителен доклад към доклад, № 453 07 3 от 18 февруари 2014 г. „Закон за изменение и допълнение на Закона за водите.” Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона. ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Нека да гласуваме наименованието, госпожо Бъчварова. Има ли изказвания за наименованието на закона? Няма. Гласуваме наименованието на закона, предложен от вносителя госпожа Бъчварова и група народни представители. Гласували

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф единствен, който става § 1: „§ 1. В Преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения: 1. В § 4: ал. 6 се създава изречение второ: „Дружеството, на което със закона е възложено задължение за извършване на обществена услуга за защита от вредното въздействие на водите на територията на цялата страна чрез организирана и управлявана от него мрежа, получава компенсация от държавния бюджет, когато задължението за извършване на обществената услуга за защита от вредното въздействие на водите води до нетни разходи и представлява несправедлива финансова тежест за него.” б) създават се нови алинеи 7 и 8: 7 и 8: „(7) Размерът на несправедливата финансова тежест се определя въз основа на нетните разходи, изчислени по методика, приета от Министерския съвет. съвет. (8) Размерът на компенсацията не може да надхвърля размера на несправедливата финансова тежест от извършване на обществената услуга за предпазване от вредното въздействие на водите.” в) досегашните ал. 7 и 8 стават съответно ал. 9 и 10. 2. Създават се § 4а и 4б: „§ 4а. (1) Задължението за извършване на обществената услуга за защита от вредното въздействие на водите се възлага на „Напоителни системи” – ЕАД, чрез договор от министъра на земеделието и храните. (2) Средствата за компенсиране на несправедливата финансова тежест от извършване на обществената услуга за защита от вредното въздействие на водите предоставят на „Напоителни системи” – ЕАД, съгласно чл. 2, параграф 1, буква „а” от Решение на Комисията от 20 декември 2011 г. относно прилагането на чл. 106, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз за държавната помощ под формата на компенсация за обществена услуга, предоставена на определени предприятия, натоварени с извършването на услуги от общ икономически интерес (ОВ, L 7/3 от 11 януари 2012 г.). Средствата се предоставят и отчитат чрез бюджета на Министерството на земеделието и храните.

Дружеството със задължение за извършване на обществената услуга за защита от вредното въздействие на водите представя пред комисия, определена със заповед на министъра на земеделието и храните, отчет за направените разходи при извършване на обществената услуга за защита от вредното въздействие на водите за предходната година заедно с необходимите доказателства до 31 март на текущата година. (2) Документите, свързани с изчисляването на нетните разходи от извършване на обществената услуга за защита от вредното въздействие на водите, се предоставят на комисията по ал. 1 и се проверяват от определен от нея одитор. (3) В срок три месеца от подаване на отчета по ал. 1 комисията се произнася с решение относно: 1. наличието на несправедлива финансова тежест от извършването на обществената услуга за защита от вредното въздействие на водите; 2. размера на компенсацията, дължима на дружеството със задължение за извършване на обществената услуга за защита от вредното въздействие на водите за предходната година; 3. съпоставка между размера на несправедливо понесената финансова тежест с авансово предоставените средства за съответния период. (4) В срока по ал. 3 комисията може да поиска от заявителя да представи в 7-дневен срок допълнително информация и доказателства. (5) Министърът на земеделието и храните в хода на бюджетната процедура представя решението по ал. 3 и материалите към него на министъра на финансите. (6) Когато направените разходи по ал. 1 за предходната година превишават размера на авансово предоставените средства по § 4а, ал. 3 за същата година, министърът на финансите включва размера на разликата към разчетените авансови средства за следващата година в Проекта на закон за държавния бюджет на Република България.

Изказвания по параграф единствен, който става § 1? Няма желаещи за изказвания. Уважаеми колеги, гласуваме

Комисията предлага да се създаде подразделение „Преходни и заключителни разпоредби”. Комисията предлага да се създадат § 2, 3 и 4: „§ 2. Средствата, представляващи несправедливо понесена финансова тежест от „Напоителни системи” – ЕАД, за извършените обществени услуги през периода 2011-2013 г., се възстановяват на дружеството чрез бюджета на Министерството на земеделието и храните за сметка на средствата, предвидени в чл. 1, ал. 2, ред 4.1.1 и 4.1.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. в срок до 31 март 2014 г. г. § 3. Необходимите по предварително направени прогнозни разчети на Министерството на земеделието и храните авансови средства за 2014 г. за извършване на обществената услуга за защита от вредното въздействие на водите се предоставят на „Напоителни системи“ – ЕАД, след сключване на договора по § 4а, ал. 1 по реда на чл. 1, ал. 2, ред 4.1.1 и 4.1.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. в срок до 31 март 2014 г.

2, 3 и 4? Няма. Гласуваме наименованието на подразделение „Преходни и заключителни разпоредби” по предложение на комисията,

Позволете ми, господин председател, да направя процедурно предложение за достъп до залата във връзка с първо четене на закона Благодаря. Процедурно предложение за достъп до зала – режим на гласуване.

Людмила Петкова – заместник-министър на финансите; Красимир Сивев – директор на дирекция „Данъчна политика” в Министерството на финансите, Соня Вълкова – директор на дирекция „Правно-нормативна” в Агенция „Митници”. Законопроектът беше представен от госпожа Людмила Петкова. Основните моменти в законопроекта са: отменя се издаването на постановление за принудително събиране на публични държавни вземания. Според действащите към момента разпоредби на Закона за митниците при влязло в сила решение, с което са определени дължими публични държавни вземания, които не са заплатени доброволно, се издава постановление за принудително събиране на публични държавни вземания. Както решението, така и постановлението за принудително събиране на публични държавни вземания са индивидуални административни актове и подлежат на самостоятелно обжалване както по административен, така и по съдебен ред. Така при наличието на окончателно установени задължения и длъжник събирането на държавните вземания се отлага неоправдано във времето, поради което се предлага отмяна на издаването на постановление за принудително събиране на публични държавни вземания; предвижда се решенията на митническите органи да подлежат на предварително изпълнение. Посочват се и условията, при наличието на които изпълнението на решението може да бъде спряно на заинтересованото лице от органа, който го е издал; - във връзка с отмяната на издаването на постановление за принудително събиране на публични държавни вземания се предлага изменение на чл. 209, ал. 2, т. 4 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, съгласно което основание за принудително изпълнение ще бъде решението на съответния митнически орган, с което са установени дължимите митни сборове и други публични вземания; предлага се промяна в чл. 211 от Закона за митниците, с която се определя началният момент, от който митническите органи ще начисляват лихва за забава за администрираните от тях публични държавни вземания. Определено е, че това ще става от деня, следващ датата на възникване на задължението; - урежда се обменът на информация между Министерството на вътрешните работи и Агенция „Митници" чрез регламентирането на достъп до автоматизираните им информационни системи; предвижда се по-тежка санкция при повторно нарушение в случаите на контрабанда на тютюневи изделия; - предлага се изменение на чл. 234, ал. 4, с което се дава възможност и в случаите, когато е налице пълно избягване на заплащането или обезпечаването на публичните държавни вземания, да не се приложи отнемане на стоката, ако нейната стойност значително превишава размера на избегнатите публични задължения. Така се дава възможност за по-справедливо прилагане на режима за отнемане на стоките чрез преценка на всеки отделен случай. След обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „за” – 10 народни представители, „против” – 7 народни представители, без „въздържали се”. Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет

2014 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за митниците, № 402-01-3, внесен от Министерския съвет на 9 януари 2014 г. На заседанието присъстваха от Министерство на финансите: Мотивите на законопроекта бяха представени от госпожа Петкова. Той обхваща няколко групи промени във връзка с административния акт, с който се определят неплатени публични държавни вземания, установявани от митническите органи, моментите, от които започва да се начислява лихва за забава, прецизиране на вътрешното законодателство в съответствие с европейското митническо законодателство, реда за обмен на информация между митническите органи и Министерството на вътрешните работи и промени в административнонаказателните разпоредби. В хода на дискусията госпожа Нитова постави въпроси във връзка с уточняване на употребеното понятие „най-кратък срок” в текста на § 4 относно чл. 19, ал. 4 и причината за липса на фиксиран срок в ал. 5 на същия член. Госпожа Петкова изрази готовност за представяне на по-коректни редакции на тези текстове между първо и второ гласуване, а госпожа Вълкова уточни, че липсата на срок на срок в текста на ал. 5 се дължи на обстоятелството, че често се налага изискване на информация от други органи, но ще бъдат направени необходимите постъпки за усъвършенстване на разпоредбата. Господин Иванов обърна внимание, че е необходимо целият законопроект да бъде преразгледан подробно между първо и второ гласуване с цел недопускане на непълноти, които биха могли да доведат до административен произвол. Господин Казак също подчерта значението на прецизността във връзка с материята, касаеща сроковете. Той приветства усилията на вносителите във връзка с оптимизирането на процеса по събиране на държавните вземания при съобразяване на мотивите, изложени в решение на Съда на Европейския съюз, по дело, образувано по преюдициално запитване, отправено от Административен съд София-град. След проведената дискусия и обсъждане Комисията по правни въпроси с 12 гласа „за”, без „против” и 1 глас „въздържал се” предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за митниците № 402-01-3,

Процедурно предложение за допуск до залата.

От Министерството на вътрешните работи присъстваха Пламен Ангелов – заместник-министър, Красимир Георгиев – ръководител сектор „Контрол над общоопасните средства”, Ева Венева – главен юрисконсулт в Дирекция „Правно-нормативна дейност”, и Николай Нанков началник отдел в същата дирекция. Законопроектът бе представен от заместник-министър Ангелов. В съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 258/2012 и с цел да се улесни проследяването на огнестрелните оръжия и борбата с незаконния трафик, в законопроекта се прецизират правилата, уреждащи разрешенията за износ и мерките за внос и транзит на огнестрелни оръжия, техни части и основни компоненти. Предвиждат се и санкции за нарушения на разпоредбите на Регламента, които са пропорционални и имат възпиращ характер. В резултат на проведените разисквания, Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред подкрепи с единодушие Законопроект за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия № 402-01-1, внесен от Министерския съвет на 9 януари 2014 г., и предлага на Народното събрание да го приеме на първо гласуване.” Благодаря, господин Мерджанов. Откривам дебатите по обсъждания законопроект, приет с единодушие в комисията. Има ли желаещи за изказвания? Няма.

Процедурно предложение за достъп до зала – режим на гласуване.

9 януари 2014 г. Гласували 79 народни представители: за 72, против 1, въздържали се 6. Предложението е прието. Заповядайте, господин Данев, № 402-01-5, внесен от Министерския съвет на 13 януари 2014 г. На свое редовно заседание, проведено на 23 януари 2014 г., Комисията по околната среда и водите, под ръководството на господин Петър Курумбашев председател на Комисията, разгледа на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, № 402-01-5, внесен от Министерския съвет на 13 януари 2014 От Министерството на околната среда и водите на заседанието присъстваха госпожа Искра Михайлова – министър, господин Чавдар Георгиев – заместник-министър, господин Бойко Малинов – директор дирекция „Превантивна дейност”, и госпожа Първолета Лулева – началник отдел „Опасни химични вещества”. Присъстваха и представители на неправителствени организации. От името на вносителя законопроектът и мотивите за неговото внасяне бяха представени от зам.-министър Чавдар Георгиев. Законопроектът се предлага във връзка с необходимостта от въвеждането на мерки по прилагането на Регламент (ЕС) № 528/2012 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г., Регламент (ЕС) № 649/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 259/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 648/2004 . 1. С въвеждането на мерки за прилагане на Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди се усъвършенства регулаторната рамка за издаването на разрешения за биоциди и предоставянето им на пазара, без да се намалява равнището на защита за околната среда, здравето на хората и животните. Опростяват се правилата за защита на данните и се предотвратява дублирането на изпитвания върху гръбначни животни чрез задължителен обмен на данни. Прилагането на този регламент ще улесни предоставянето на пазара в целия Европейски съюз на определени биоциди със сходни условия на употреба във всички държави членки, тъй като за тези продукти е предвидено за тези продукти е предвидено издаване на разрешение на Европейския съюз. Предвиждат се промени и в административно-наказателните разпоредби. 2. Мерките за прилагане на Регламент (ЕС) № 649/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно износа и вноса на опасни химикали осигуряват прилагането на Ротердамската конвенция относно процедурата за предварително обосновано съгласие при международната търговия с определени опасни химикали и пестициди в Европейския съюз. С предложените изменения се цели въвеждане на балансиран механизъм за разрешаване износа на химикали от част 2 и 3 на Приложение I от регламента, прецизиране на процедурата, по която се осъществява износът на опасни химични вещества в самостоятелен вид, в смеси или в изделия. 3. По отношение мерките за прилагане на Регламент (ЕС) № 259/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 648/2004 648/2004 по отношение на употребата на фосфати и други фосфорни съединения в потребителските перилни детергенти и потребителските детергенти за автоматични съдомиялни машини, с предложените изменения се определят контролните правомощия на министъра на околната среда и водите във връзка с неговото прилагане, прецизират се административно-наказателните мерки и се цели ограничаването употребата на фосфати и фосфорни съединения. 4. Предлага се изменение, свързано с осигуряването на средства от бюджета на МОСВ, с цел обезпечаване на специфичните дейности на Експертния съвет за оценка на приоритетни вещества. В рамките на предвидените от законопроекта дейности на Експертния съвет за оценка на приоритетни вещества, като консултативен и оперативен орган се включват оценка на приоритетни вещества и изготвяне на мотивирани предложения до министъра на околната среда и водите, включително за ограничаване на употребата на вещество или група от вещества в електрическо и електронно оборудване. Председателят на Комисията отправи покана за изказвания и становища по законопроекта, подчертавайки характера на законопроекта, след което прекрати дискусията и обяви процедура по гласуване. След проведеното гласуване, Комисията по околната среда и водите с 11 гласа „за”, без ”против” и ”въздържал се” подкрепи законопроекта и изразява следното становище: Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, № 402-01-5, внесен от Министерски съвет на 13. 01. 2014 г.” ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря Ви, господин Данев.

относно първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, № 402-01-5, внесен от Министерския съвет на 13 януари 13 януари 2014 г. На свое редовно заседание, проведено на 30 януари 2014 г., Комисията по здравеопазване разгледа законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, № 402-01-5, внесен от Министерския съвет на 13 януари 2014 г. Законопроектът заедно с мотивите към него беше представен от д-р Бойко Пенков – заместник-министър на здравеопазването. Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати: „За” – 15, „Против” и „Въздържал се” - няма, Комисията по Здравеопазването предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества

Благодаря Ви, господин Райнов. Това бяха докладите. Откривам дебатите по обсъждания законопроект. Има ли желаещи да вземат отношение? Няма желаещи. Гласуваме Гласуваме Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, № 402-01-5, внесен от Министерския съвет на 13 януари 2014 г. Моля, режим на гласуване.

Гласували 126 народни представители: за 84, против 39, въздържали се 3. Предложението е прието. на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права. Водеща е Комисията по културата и медиите. Заповядайте. Уважаеми господин председател, моля на основание чл. 45, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание да бъде допуснат в залата господин Васил Василев – заместник министър на културата. процедурно предложение за допускане до зала. Моля, гласувайте.

гласувайте. Гласували 77 народни представители: за 73, против 3, въздържал се 1. Предложението е прието.

бе обсъден Законопроект за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права, № 402-01-12, внесен от Министерския съвет на 4 февруари 2014 г. В заседанието участваха от Министерството на културата: Георги Дамянов – директор на дирекция „Авторско право и сродните му права, Екатерина Русева – парламентарен секретар, Михаела Арсова – от дирекция „Авторско право и сродните му права”, Иван Димитров от Музикаутор. Законопроектът беше представен от господин Георги Дамянов, като бе обърнато внимание, че предмет на Закона за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права са промени, които касаят преди всичко реда за подаване на документи по електронен път, съгласно изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис. В рамките на производството по регистрация на дейността по възпроизвеждане на обекти на авторското право и сродните му права върху различни носители без запис, се въвежда и принципът на мълчаливото съгласие. Мерките са особено важни с оглед изпълнението на целите при въвеждането на електронно правителство, както и модернизирането на предоставянето на административни услуги. Предлаганите промени имат претенцията да са част от стремежа на правителството да намалява регулаторната тежест за бизнеса. По принцип не се предвижда някакво голямо изменение на духа и целите на закона, чиято основна задача е осъществяване на административен контрол по отношение на стопанската дейност и обществените отношения, свързани с производството на оптични дискове и матрици. Най-важното, което се въвежда с тези промени, е възможността заявителите да подават своите документи по електронен път, което е в синхрон със Закона за електронния документ и електронния подпис и подготовката на електронно правителство. Другият по-важен момент, който се въвежда с тези промени, е въпросът с въвеждане на мълчаливото съгласие, което според вносителя е в полза на бизнеса. С мълчаливото съгласие става възможно, когато заявителят подаде съответното заявление за издаване на удостоверение за производство на тези дискове, ако административният орган в предвидения 10-дневен срок не отговори писмено на заявителя с отказ или с издаване на удостоверение – да се счита, че това е положителен отговор и заявителят ще може да работи по-нататък с производството на дискове. В § 2, т. 1 е посочено, че мълчаливото съгласие следва да се разбира съгласно чл. 28 и чл. 29 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност. В отговор на зададен от народните представители въпрос, свързан с тълкуването на текста на § 8 от Преходните и заключителни разпоредби, от името на вносителя господин Дамянов прие като допустими опасенията им и предложи този текст да бъде оттеглен и внесен след доработка между първо и второ гласуване. подкрепа на промените, които по принцип внасят известно модернизиране, а не променят философията на досега действащия Закон за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права, се изказаха народните представители Мариана Бояджиева и Гинче Караминова. След проведено гласуване Комисията по културата и медиите eдинодушно с 12 гласа „за” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права,

Гласуваме Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права, № 402-01-12, внесен от Министерския съвет

Моля, уважаемите колеги в кулоарите, да заемат местата си в залата, защото е твърде вероятно да възникнат проблеми с кворума. Моля, заемете си местата в залата.

Кой ще представи доклада на водещата комисия? Заповядайте,

два законопроекта за изменение и допълнение за Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, № 454-01-9, внесен от народния представител Десислава Танева и група народни представители на 30 януари 2014 и № 454-01-15, внесен от народния представител проф. Светла Бъчварова и група народни представители на 6 февруари 2014 Комисията по земеделието и храните проведе извънредно заседание на 28 февруари 2014 г., на което обсъди два законопроекта за изменение и допълнение за Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, № 454-01-9, внесен от народния представител Десислава Танева и група народни представители на 30 януари 2014 г., внесен от народния представител проф. Светла Бъчварова и група народни представители на 6 февруари 2014 г. В работата на комисията участие взеха: от Министерството на земеделието и храните проф. Димитър Греков – министър, господин Петър Вутов – директор на дирекция „Поземлени отношения и комасация”, и госпожа Лилия Стоянова – началник на отдел в същата дирекция, както и представители на широк кръг животновъдни организации. От името на вносителите първият законопроект и мотивите към него беше представен от народния представител Десислава Танева. Със законопроекта се предлага земи с начин на трайно ползване – мери и пасища от държавния и от общинския поземлени фондове, по изключение да могат да бъдат отдавани под наем или аренда без търг или конкурс на сдружения, включващи всички собственици или ползватели на регистрирани животновъдни обекти, които се намират в съответното землище или в землищата на съседните общини, по пазарна цена, определена от независим оценител по Закона за независимите оценители. По отношение на общия ред за отдаване под наем или аренда на мери и пасища от държавния и и от общинския поземлени фондове се предлага това да става чрез публичен търг на два етапа. На първия търг ще могат да участват само собственици или ползватели на регистрирани животновъдни обекти, намиращи се в съответното землище или в землищата на съседните общини, едва след това за останалите свободни мери и пасища ще се провежда втори търг, на който ще могат да участват и лица с регистрирани пасищни селскостопански животни, но с животновъдни обекти в други землища или лица, поели ангажимент да поддържат земите в добро земеделско и екологично състояние. Предлага се размерът на отдаваните земи да бъде определян по механизъм, наречен „норма „животинска единица”, който да позволява приравняване на броя на животните на необходимата за тяхното изхранване фуражна площ. В комисията е постъпило становище на Министерството на земеделието и храните, което не подкрепя законопроекта. С втория законопроект, внесен от проф. Бъчварова и група народни представители, се предлагат две основни промени. Първата е, че право на собственост върху земеделски земи и земи от горския фонд за земеделско ползване ще могат да придобиват физически и юридически лица, пребивавали непрекъснато или са установени на територията на страната повече от три години, като за юридическите лица с регистрация по-малко от три години това ще става само ако отделните съдружници, членове на сдружението или учредители на акционерно дружество, отговарят на същото изискване за уседналост. Съответно при сключване на сделката купувачите ще следва да докажат произхода на средствата за придобиване на земята. Втората група предложения предвиждат изменения в реда и условията за отдаване под наем на пасищата и ливадите от държавния и от общинския поземлени фондове. Предлага се тези земи да могат да се отдават под наем или аренда без търг или конкурс на собственици или ползватели на животновъдни обекти, регистрирани в Системата за идентификация на животните агенция по безопасност на храните, като това ще става пропорционално на броя и вида на регистрираните животни и по пазарна цена. Съответно има определение на понятието „пазарна цена”. Останалите свободни пасища и ливади ще могат да се отдават чрез търг и на лица, поели задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние. Договорите ще се сключват за срок до 6 стопански години. Разширява се обхватът на дефиницията, определяща масивите за ползване на земеделските земи, като се дава възможност в тях да се включват всички земеделски земи, включително възстановени в съществуващи стари или възстановими граници. В комисията са постъпили писмени становища в подкрепа на законопроекта и с конкретни препоръки от Министерството на земеделието и храните и от Националното сдружение на общините в Република България. последвалата дискусия по двата законопроекта участие взеха народните представители Десислава Танева, Петър Якимов, Валентин Василев, проф. Методи Теохаров, Димитър Иванов, Георги Андонов и проф. Светла Бъчварова. Всички изказали се народни представители бяха единодушни, че следва да бъдат взети спешни мерки за преодоляване на съществуващия проблем, при който голяма част от пасищата се отдават на лица, които не са реални собственици на животни, а просто са поели задължението да поддържат земите в добро земеделско и екологично състояние, или на такива, които притежават регистрирани животни, но техният брой не съответства на размера на наетите площи. Съответно в много от случаите местните животновъди, особено тези с малки и средни земеделски стопанства, не получават необходимите им за отглеждане на животните пасища. В тази връзка народните представители бяха единодушни, че отдаването на земите следва да бъде обвързано с броя и вида на отглежданите животни, както и с необходимата за тяхното изхранване фуражна площ, за да се гарантира равнопоставеност и справедливо разпределение на наличните площи между реалните животновъди. Тъй като двата законопроекта предлагат различен подход и механизъм за постигането на тази цел, основният дебат беше съсредоточен върху аргументите в подкрепа на единия или другия подход. Представителите на животновъдните организации подкрепиха законопроекта, внесен от проф. Бъчварова. След проведените разисквания и гласуване: 1. С 8 гласа „за”, без „против” и 11 гласа „въздържали се” Комисията по земеделието и храните предлага на Народното събрание да не приема на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение за Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, № 454-01-9, внесен от народния представител Десислава Танева и група народни представители на 30 януари 2014 г. С 11 гласа „за”, без „против” и 8 гласа „въздържали се” Комисията по земеделието и храните предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, № 454-01-15, внесен от народния представител проф. Светла Бъчварова и група народни представители на 6 февруари 2014 г.”

№ 454-01-15, внесен от Светла Маринова Бъчварова-Пиралкова и група народни представители на 6 февруари 2014 г. На свое заседание, проведено на 5 2014 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделски земи, № 454 01-15, внесен от Светла Маринова Бъчварова-Пиралкова и група народни представители на 6 февруари 2014 г. На заседанието присъстваха от Министерство на правосъдието: Александър Стефанов, Атанас Славов и Александър Петров – държавни експерти в отдел „Нормотворчество”; от Министерство на земеделието и храните: Мотивите на законопроекта бяха представени от народния представител Спас Панчев. Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделски земи съдържа три основни групи Първата е относно въвеждането на допълнителни изисквания към лицата, които могат да придобият право на собственост върху земеделски гори и земи от горския фонд за земеделско ползване. Втората е във връзка с реда и условията за отдаване под наем на пасища и ливади от държавния и общинския поземлени фондове. Третата засяга разширяването на дефиницията за обхвата на масивите за ползване на земеделски земи. Господин Вутов изрази становището на Министерството на земеделието и храните, което е в подкрепа на предложения законопроект. В дискусията взеха участие народните представители Димитър Лазаров, Емил Радев, Янаки Стоилов, Петър Петров, Филип Попов и Четин Казак. Поставени бяха въпроси дали ограниченията, визирани в чл. 3в, се отнасят за български граждани и юридически лица, в които те участват, обърнато бе внимание, че липсва дефиниция на термина „пребиваване” и че законопроектът не отчита други придобивни способи освен продажбата. Господин Радев изрази становище, че текстът на § 1 може да породи правна несигурност, тъй като не са уредени множество положения, сред които приложимият за вече придобилите земеделски земи дружества режим, които не отговарят на условията и други. Господин Стоилов заяви принципната си подкрепа за законопроекта, като подчерта, че юридическите въпроси, свързани с придобиването на земята, са удачни, но могат да намерят решенията си в по-добри текстове. Народните представители Петър Петров и Филип Попов изразиха опасения, че, така предложен, текстът на § 1 е доста неясен и биха подкрепили законопроекта само при условие, че чл. 3в претърпи съответна редакция между първо и второ гласуване. Господин Казак изказа становище, че идеята пасищата и ливадите да се отдават преимуществено на собственици или ползватели на животновъдни обекти заслужава подкрепа, но текстът на чл. 3в е доста неудачен и би довел до множество правни проблеми, в това число противоречие с разпоредбите на Конституцията на С оглед на гореизложеното, народните представители се обединиха около становището, че от юридическа гледна точка § 1 съдържа основания за противоконстуционност и по никакъв начин не подпомага създаването на благоприятна инвестиционна среда. Господин Панчев заяви, че приема направените бележки, като се ангажира между първо и второ гласуване чл. 3в да претърпи съответната редакция и да бъде съобразен изцяло с тях. След проведената дискусия и обсъждане Комисията по правни въпроси с 9 гласа „за”, 1 глас „против” и 7 гласа „въздържали предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделски земи, № 454-01-15, внесен от Светла Маринова Бъчварова-Пиралкова и група народни представители на 6 февруари 2014

Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, ще Ви представя: „ДОКЛАД на Комисията по регионална политика и местно самоуправление относно законопроекти за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, № 454–01–9, внесен от Десислава Танева и група народни представители, и № 454–01–15, внесен от Светла Бъчварова и група народни представители. На редовно заседание, проведено на 5 март 2014 г., Комисията по регионална политика и местно самоуправление обсъди законопроекти за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи, № 454–01–9, внесен от Десислава Танева и група народни представители, и № 454–01–15, внесен от Светла Бъчварова и група народни представители. Първият законопроект бе представен от госпожа Десислава Танева. Със законопроекта се цели мерите и пасищата от държавния и от общинския поземлени фондове да бъдат отдавани под наем или аренда без търг или конкурс само на сдружения, включващи всички собственици или ползватели на регистрирани животновъдни обекти, които се намират в съответното землище или в землищата на съседните общини, по пазарна цена, определена от независим оценител по Закона за независимите оценители. Извън тези случаи се предлага отдаването под наем или аренда на мери и пасища от държавния и от общинския поземлени фондове да става чрез публичен търг на два етапа. На първият търг ще могат да участват само собственици или ползватели на регистрирани животновъдни обекти, намиращи се в съответното землище или в землищата на съседните общини, а при условие че останат свободни мери и пасища, ще се провежда втори търг, на който ще могат да участват и лица с регистрирани пасищни селскостопански животни, но с животновъдни обекти в други землища или лица, поели ангажимент да поддържат земите в добро земеделско и екологично състояние. В комисията е постъпило становище на Министерството на земеделието и храните, което не подкрепя законопроекта. Вторият законопроект бе представен от господин Пенко Атанасов. В законопроекта се предлага право на собственост върху земеделски земи да могат да придобиват физически и юридически лица, пребивавали непрекъснато или установени на територията на страната повече от три години, като за юридическите лица с регистрация по-малко от три години придобиването на собственост е допустимо само ако отделните съдружници, членове на сдружението или учредители на акционерно дружество, отговарят на същото изискване за уседналост. При сключване на сделката купувачите ще следва да докажат произхода на средствата за придобиване на земята. Предвиждат се изменения и в реда и условията за отдаване под наем на пасищата и ливадите от държавния и от общинския поземлени фондове. Предлаганото изменение в закона цели пасищата и ливадите от държавния и общинския поземлени фондове да се отдават без търг по пазарни цени на собственици или ползватели на животновъдни обекти, регистрирани в Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти, пропорционално на техния брой и съобразно вида и местообитанието им. Пасищата и ливадите от държавния поземлен фонд и общинския поземлен фонд, които не са отдадени на животновъди, ще могат да се предоставят чрез търг и на лица, които поемат задължението да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние. В комисията са постъпили писмени становища в подкрепа на законопроекта и с конкретни препоръки от Министерството на земеделието и храните и от Националното сдружение на общините в Република България. В хода на дискусията изказалите се народни представители бяха единодушни, че двата законопроекта преследват една и съща цел, насочена към предоставяне на мерите и пасищата за ползване от животновъдите. Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване Комисията по регионална политика и местно самоуправление: с 6 гласа – 0 гласа – “против” и 6 гласа – “въздържал се”, предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи, № 454-01-9, внесен от Десислава Танева и група народни представители, да не бъде приет на първо гласуване; с 11 гласа – “за”, 0 гласа – “против” и “въздържал се”, предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи, № 454-01-15, внесен от Светла Бъчварова и група народни представители, да бъде приет на първо гласуване.”

Уважаеми колеги, откривам дебатите по двата законопроекта. Има ли желаещи за изказвания?

С предложения законопроект предлагаме да се изменят разпоредби, които уреждат отдаване под наем или аренда на мери и пасища от държавния и общинския поземлени фондове. Мерите и пасищата от държавния поземлен фонд, които не са предоставени за управление на общините, се отдават от министъра на земеделието и храните за ползване по предназначение под наем или аренда чрез търг на лица, които са собственици на пасищни животни и/или на лица, които поемат задължението да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние. Право на участие в търга имат всички физически лица, еднолични търговци и юридически лица, които са регистрирани като земеделски производители и отговарят на всички други изисквания, визирани в Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Критерият, определящ победителя в търга, е предложената цена, без други условия. Предвид затрудненото финансово състояние на целия животновъден сектор няма как животновъди да са в състояние да предложат конкурентни цени на кандидатите, които не са животновъди, но поемат задължението да ги поддържат в добро земеделско екологично състояние. Животновъдните ферми в България не разполагат със собствена земя, предвид начина на ликвидация на земеделието през 90-те години и с развитието си през годините според реализираните доходи по-рентабилните и големи ферми са придобили собственост или наели земя, мери и пасища. Една от основните причини за финансовите затруднения на животновъдите е неоземляването им, вследствие на което делът на разходите за фураж и себестойността на произвежданата продукция е значително по-висок от колегите им от общия европейски пазар. При почти всички видове животни, които разглеждаме, делът на разходите за фураж е между 70-80%. В развитите земеделски страни тази стойност е около 50-60%, защото пасищата са тяхна собственост, не плащат наеми и могат да инвестират дългосрочно за подобряване на качеството на тревната покривка и добивите. От този висок дял на фуражите в себестойността на продукцията зависи и рентабилността на самото производство. Единодушно е становището на всички браншови организации в сектор „Животновъдство” да се предостави предимство на животновъдите при управлението на мерите и пасищата. включително изискването мери и пасища да могат да бъдат заявявани за подпомагане само от животновъди. Начинът на подпомагане в земеделието, предопределен от влизането ни в Европейския Европейския съюз и прилагането на Общата селскостопанска политика, включително и за новия програмен период, е на хектар площ или така наречената Система за единно плащане на площ, което също поставя в неравностойно положение животновъдите. По данни за 2012 г. площите със селскостопанско предназначение са 54,8 млн. декара, използваната земеделска площ е 51,2 млн. декара, от които постоянно затревените площи са 16,5 млн. декара. От постоянно затревените площи близо 8,6 близо 8,6 млн. декара са общински държавен поземлен фонд, последният от който е 1 млн. декара. Общият държавен поземлен фонд, включващ обработваеми земи, ливади и пасища, е 2,269 млн. декара, от който над 900 хил. декара

Какви са нуждите на сектор „Животновъдство” от постоянно затревени площи, мери, пасища и ливади? Нужда от ливади и пасища имат преживните животни – говеда, овце, кози, биволи и приемаме, че на една животинска единица са необходими 10 дка такъв фонд. При общите налични животни необходимостта от ползването на мери, пасища и ливади е около 6 млн. дка. При това в различните райони на страната ситуацията е много различна. Има много голяма разлика в пасищата и ливадите в различните региони – около 38% от тях попадат в планински и слабо продуктивни райони. Или в национален план животновъдите имат нужда от около 3 млн. дка постоянно затревени площи. В същото време развитието на сектор „Земеделие” ясно показва, че изоставането на развитието на интензивните сектори в него повлия много отрицателно върху демографската структура, особено в отдалечените необлагодетелствани райони, липса на възможности и алтернативи за работа. В Стратегията за развитието на земеделието, правена не от едно правителство, единодушно се посочва подпомагането на животновъдството, за което у нас има подходящи условия за развитие. През последните 3-4 години благодарение на субсидиите в страната с бързи темпове се развива и специализираното месодайно говедовъдство. Годишно броят на месодайните крави нараства с около 20%. Двадесет и три И общият брой на месодайните крави вече наброява 30 хиляди. Развитието на това производство е немислимо без ливади и пасища, защото в противен случай то е губещо. Същото е положението и с овцевъдството, към което има постоянен чужд инвеститорски интерес. Досегашната практика по прилагането на закона в тази му част показва, че целта мерите и пасищата да се отдават под наем или аренда на реалните животновъди не е постигната. На практика голяма част от мерите и пасищата се печелят на търга от лица, които не са собственици на пасищни животни, но поемат задължението да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, както и от лица, които притежават пасищни животни, чийто брой не съответства на наетите от тях мери и пасища. С предложения законопроект се създават гаранции за отдаването на мерите и пасищата на реалните животновъди в съответните землища и тези на съседните общини и съобразно вида и броя на притежаваните от тях животни. Запазва се и се доразвива начинът на отдаване на мерите и пасищата под наем или аренда чрез публичен търг, като израз на основните принципи за разпореждане със земеделски земи от държавни и от общински поземлени фондове. Конституцията на Република България провъзгласява земята за основно национално богатство, което се ползва от особената закрила на държавата и обществото. Затова е необходимо и при отдаването на мерите и пасищата под аренда или наем да се спазват принципите на прозрачност, справедливост и възмездност. Търгът се провежда на два етапа. На първия етап могат да участват само собственици или ползватели на животновъдни обекти от съответното землище или от землището на съседните общини, регистрирани по законоустановения ред. Тоест стеснява се кръгът на субектите, които ще имат привилегията да ползват мери и пасища от държавния и от общински поземлени фондове. Ако след първия търг останат свободни мери и пасища, се провежда втори търг, на който могат да участват по-широк кръг субекти, собственици на регистрирани животни, и лицата, които поемат задължението да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние. Конкретизиран е начинът за определяне на пазарната цена от независим оценител по Закона за независимите оценители. Допълнителните разпоредби на закона са дадени легалните дефиниции на понятията „пасищни селскостопански животни” и „животинска единица”, за да се избегнат спорове по тълкуването на тези понятия. Не е необходима финансово-икономическа обосновка на законопроекта, тъй като същият няма да окаже въздействие върху държавния бюджет. Уважаеми господин председател, не беше взета процедура за допуск в залата на представители от Министерство на земеделието и храните. Предвид дебатът, който ще се проведе след представянето на становището по законопроекта и на другите вносители, съм убедена, че необходимост от тяхното присъствие ще има по повод въпроси, които ще възникнат, защото част от целите и на двата законопроекта – този, който представих, и на другите вносители, могат да бъдат постигнати

Ако в Парламента има представители на политическия кабинет на министерството, веднага ще подложа на гласуване

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, позволете ми да Ви представя нашия Законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. В нашия проект на закон се предлагат следните изменения. Регламентира се изискване за собственост върху земеделски земи и земи от Горския фонд за земеделско ползване да придобият лица, които са пребивавали в страната за определен период от време. Предвиждат се изменения в реда и условията за отдаване под наем на пасищата и ливадите от държавния и от общинските поземлени фондове. С изменението на закона от 2009 г. е въведен общ режим за ползване на държавните мери и пасища, като част от тях могат да се предоставят от министъра на земеделието и храните на общините по тяхно искане или по необходимост. Тези земи, както и общинските мери и пасища, се отдават под наем или аренда чрез търг или конкурс само на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни, а когато не са необходими за техните нужди, могат да се отдават под наем или аренда на лица, които поемат задължението да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние. Мерите и пасищата от Държавния поземлен фонд, които не са предоставени за управление на общините, се отдават от министъра на земеделието и храните за ползване само по предназначение под наем или аренда чрез търг на лица, които са собственици на пасищни животни или на лица, които поемат задължението да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние. Право на участие в търга имат всички физически лица, еднолични търговци и юридически лица, които са регистрирани като земеделски производители и отговарят на изискванията, определени от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Като резултат от проведената процедура голяма част от пасищата се печелят от лица, които не са собственици на регистрирани животни, но поемат задължението да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, както и от лица, които притежават регистрирани животни, чийто брой не съответства на наетите от тях площи. Предоставянето на мери и пасища по установения ред чрез търг на предложилия най-висока цена участник в много случаи води до невъзможност местните животновъди, особено тези с малки и средни земеделски стопанства, да получават необходимите им пасища, респективно да ги ползват по предназначение за паша на животни. Предлаганото изменение на закона цели пасищата и ливадите от държавни и общински поземлени фондове да се отдават без търг

За да не се счита отдаването на пасищата и ливадите без конкурс и търг за държавна помощ, в закона е предвидено то да бъде извършено по пазарни цени. С оглед поетите ангажименти от собствениците на пасищни животни по програмите за подпомагане с петгодишен срок и предвид необходимото технологично време за обработване на документите е предвидено увеличаването на срока, за който се сключват договорите за наем или аренда, с още една година, като максималният срок е определен на шест стопански години. Пасищата и ливадите от Държавния поземлен фонд и Общинския поземлен фонд, които не са отдадени на животновъдите, ще могат да се предоставят чрез търг и на лица, които поемат задължението да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние. Разширява се дефиницията, определяща обхвата на масивите за ползване на земеделските земи, като отпадат действащи към момента ограничения, тоест споразумения за ползване да могат да се включат всички земеделски земи, независимо от това дали са възстановени в съществуващите стари или в нови граници.

Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, ние обсъждаме два законопроекта, които по принцип имат една и съща цел и тя вероятно е приемлива за всички, а именно по-справедливо, по-правилно предоставяне на остатъчната земеделска земя от Държавния и общинския поземлен фонд на хората, които реално имат нужда от нея. На всички ни е ясно, че досега начинът, по който това се правеше, не беше най-коректният. Много фирми и граждани се възползваха от пропуските в закона и получаваха тази земя, без да са собственици на животни или да притежават животновъдни ферми. Но приликите в двата закона като че ли са само дотук. Разликата в двете предложения е в начина, по който се предлага тази земя да бъде предоставена на хората, които наистина трябва да я получат. В единия случай законопроектът на госпожа Танева казва да се предостави чрез търг и конкурс, по пазарна цена, определена от съответните оценители, така както е предвидено в наредбите и в закона. В другия случай – на госпожа Бъчварова и колеги, се предлага тази земя да се дава без търг и конкурс пак на някаква пазарна цена, определена по цени, които са били валидни предходната година. Първо, не е ясно как ще бъдат определени тези цени, на каква база. Откъде ще се вземе тази информация, след като не всички договори за наем се вписват някъде, за да знаем колко е реална тази цена? Второ, като се раздава тази земя без търг и конкурс, как ще избегнем субективния подход? На кого ще дадем по-хубавата земя? На кого ще дадем необходимото количество земя, при положение че има и е възможно да възникнат ситуации, в които желаещите да получат такава земя са с еднакви показатели, с еднакви критерии, с еднаква оценка на потребностите? Кой ще бъде този, който ще реши на кого какво да бъде дадено? Субективният подход е твърде силно заложен в този законопроект и това не е приемливо. Не мога да разбера защо не приложим тръжната процедура, така както е предложено в първия законопроект? Смятам, че тя е най-прозрачна и най-честна спрямо тези, които искат да получат такава земя. По § 1 от предложения законопроект от народния представител Бъчварова аз също имам забележки. Смятам, че се прави едно усилие да сложим ограничение при продажбата на земя на чужди граждани, но това, което се предлага, съвсем не е достатъчно. Вариантът с продажба на фирми, регистрирани в България от три години, и сега съществува. Ние всъщност нищо не променяме. Смятам, че тези ограничения, които Вие залагате в закона, не са достатъчни, ако искаме да имаме все пак някакъв контрол и да ограничим безконтролното или некоректното придобиване на такава земя. Смятам, че трябва да бъдат заложени и други критерии и условия, така че да не допуснем продажбата на земя на некоректни, неточни купувачи. Смятам, че такъв критерий би могъл да бъде размерът на земята, която се продава, примерно да не бъде повече от 500 дка, от 1000 дка или колкото и да е. Смятам, че законопроектът трябва да се допълни в тази посока. И тук искам да изразя своето недоумение. При разглеждането на законопроектите в Комисията по регионална политика всички бяхме единодушни, че и двата законопроекта са добри, че трябва да се доработят, да се допълнят и да излезе един добър законопроект, който да постигне тази основна цел, която вносителите и на двата законопроекта си поставят, а именно земята да се предостави на тези, които наистина имат нужда от нея. Не можах да разбера защо колегите от БСП и ДПС в комисията гласуваха „против” и „въздържали се” срещу законопроекта на госпожа Танева, след като в изказванията си всички бяхме единодушни и това се посочи в доклада на комисията, че сме „за” този законопроект, че и в двата варианта има какво да се доработи и е необходимо да бъде изработен един нов законопроект, който да стъпи на принципите, на целта, която е поставена и в двата законопроекта. Ако така решаваме тези важни въпроси, прилагайки чисто партиен подход, е – няма да се получи!

Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, аз ще се спра върху законопроекта, внесен от госпожа Бъчварова и група народни представители, и по точно за новия чл. 3б, който се предлага да се създаде и който третира правото на собственост върху земеделски земи и земи от горския фонд за земеделско ползване. Аз смятам, че тези разпоредби може би са и противоконституционни, защото тези разпоредби, които се въвеждат с този чл. 3б, на практика ограничават правата на българските граждани. Недейте да правите тук спекулации, че това касае чуждестранните граждани. Касаят всички, включително български, граждани и касаят ограничения и на български граждани, които не са пребивавали постоянно на територията на Република България, да придобиват земеделски земи, което е недопустимо! Това може да са български граждани, като например един студент, който учи няколко години извън България. Това може да бъде един моряк, който работи на борда на кораб и повече от 186 дни в годината не е в Република България. Това може да бъде един шофьор от международния транспорт, който също пребивава по-малко от 186 дни в Република България. Това могат да бъдат български граждани, които поради една или друга причина са принудени да емигрират, било то по икономически или други причини. И те нямат право на практика, съгласно тези разпоредби, да придобиват земеделски земи на територията на Това е недопустимо ограничение, което го няма никъде в нашето законодателство! То противоречи и на основния закон – а именно Конституцията. Да не говорим какво значи „юридически лица, които са пребивавали непрекъснато или са установени в Република България повече от три години”. Просто за едно дружество това е невъзможно, да го сложим под един знаменател. Второ, какво става? Има изключение за юридически лица, където съдружниците или учредителите, или членове на сдружението отговарят на изискванията по ал. 1, а и представете си, колеги, има акционерни дружества с по над 200 акционери. Всичките 200 ли трябва да отговарят? Ами ако дружеството има акции на фондовата борса? Как ще разберем дали един акционер оттам нататък пребивава на територията на страната или не пребивава. Това е абсурд! Но това може да доведе до нищожност на сделки. И ние тук нарушаваме сигурността на търговския оборот и нарушаваме сигурността на сделките с недвижими имоти. имоти. Оттам нататък се обявява за нищожна една такава сделка и после по веригата може да се нарушат правата на още 5-6 купувачи, които са я купили от даден собственик, който не отговаря на изискванията на закона. Съзнавате ли какви са последствията, ако това се приеме? Оттам нататък – още изисквания: да се представят декларации за произхода на средствата от физическите лица. Ами, колеги, това Ви го е писал някой, който не е запознат въобще със сделките. И сега при покупко-продажба в брой имаме такива декларации, нотариусите подават декларации, за над 30 хил. лева също се подават уведомления в службите. Ние имаме едно наистина много силно законодателство в областта на прането на мръсни пари и мисля, че това тук е напълно излишно. Още повече, да представят пред нотариуса юридически лица, които водят счетоводство, документ, доказващ произхода на средствата. ако декларира, че са от заем, пък се окаже, че средствата са от капитал – ще обявим ли сделката за нищожна? Защото това е императивна норма. Да не говорим, че нищо не се казва какво става, ако такова лице придобие земите и не отговаря на изискванията на закона? Ще бъдат отнети в полза на държавата Ще бъдат обявявани сделките за нищожни ли? А какво става със съществуващите в момента юридически лица, които притежават собственост на милиони декари и не отговарят на тези изисквания? А те са и с инвестиционна цел. Някой ще каже ли какви са последствията? Ще им ги отнемаме ли? Ще ги изкупуваме ли? Ами хората, които наследяват земи и не отговарят на тези условия? Почине дядото на студента, който от четири години учи, примерно в Германия, и какво става? Той не може да наследи тази земя ли? Защо са тези ограничения? Това не решава проблема с чужденците извън Европейския съюз, които придобиват земята. Това е насочено главно към българските граждани и аз смятам, че тези норми са недопустими по този начин да бъдат предлагани и да влязат в българското законодателство. Благодаря. (Ръкопляскания